доклада на Комисията по правни въпроси ще ни запознае народният представител Николай Костадинов. Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги! „ДОКЛАД на Комисията по правни въпроси относно Законопроект за изменение и допълнение на Закона за железопътния транспорт № 102-01-22, внесен от Министерския съвет на 30 март На свое заседание, проведено на 14 април 2011 г., Комисията по правни въпроси обсъди Законопроект за изменение и допълнение на Закона за железопътния транспорт, № 102-01-22, внесен от Министерския съвет на 30 март 2011 г.

и госпожа Желяна Христова – главен юрисконсулт в същата агенция. Законопроектът беше представен от името на вносителя от господин Камен Кичев. С него се цели хармонизиране на българското с европейското законодателство, прието в областта на железопътния транспорт през последните няколко години. Част от измененията, произтичат от Регламент 1371/2007/ЕО за правата и задълженията на пътниците, използващи железопътен транспорт, като се гарантират правата на пътниците, използващи железопътен транспорт, чрез въвеждане на ефективни, пропорционални и възпиращи санкции при нарушаване разпоредбите на регламента. В Допълнителните разпоредби на закона са предложени изменения на дефиниции и въвеждането и на нови понятия, с цел пълно съответствие с дадените в европейските нормативни актове формулировки. В Преходните и заключителните разпоредби на законопроекта се предлагат изменения и допълнения в Закона за държавната собственост, като се цели разрешаване на дългогодишен проблем с настанените под наем работници и служители на Национална компания „Железопътна инфраструктура” във ведомствени жилища на „Холдинг Български държавни железници” ЕАД и обратно – на работници и служители на „Холдинг БДЖ” ЕАД във ведомствени жилища на Национална компания „Железопътна инфраструктура”. Въпросът е за над 2000 жилища, които вместо да бъдат прехвърляни от „Холдинг БДЖ” ЕАД на компанията и от компанията на „Холдинг БДЖ” ЕАД, което е свързано с тежки и скъпи процедури, могат да бъдат продадени по предложения начин на заварените в тях при разделянето на двете предприятия през 2002 г. работници и служители. В дискусията взеха участие народните представители Михаил Миков, Искра Фидосова, Димитър Лазаров и Емил Радев.

без да възпроизвежда буквално термините от тях, тъй като това би довело до проблеми при тълкуването на законите. Обърна се внимание и на § 45, с който се предлага промяна на Закона за държавната собственост, с която се цели да уреди един частен случай и да игнорира Правилника за реда за упражняване правата на държавата в търговски дружества с държавно участие в капитала и Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост, които регламентират продажбата на жилища да се извършва без търг на настанените под наем техни работници и служители. От мотивите е ясно, че в жилища на холдинга са настанени служители на Националната компания и обратно. Правилника за реда за упражняване правата на държавата в търговски дружества с държавно участие в капитала, в чл. 18, ал. 3 е посочено, че с разрешение на едноличния собственик на капитала на холдинга може да се продават жилища на техни работници и служители, а не на служители на държавното предприятие Национална компания „Железопътна инфраструктура”, както се предлага в § 6б. Поставеният от вносителите проблем е по целесъобразност, цели да замести неизвършени административни процедури от 2002 г. и не следва да намери своето място в Преходните и заключителните разпоредби на Закона за държавната собственост. С предложената преходна разпоредба се променя редът за продажба, предвиден в двата правилника. Изказа се и становището, че прехвърлянето на имотите от държавното настанените в жилищата работници и служители от права, а също ще се направят и много разходи, и може би предложеният подход е приемлив. След проведената дискусия и обсъждане, с 14 гласа „за”, 2 гласа „против” и 2 гласа „въздържали се”, Комисията по правни въпроси предлага на Народното събрание да подкрепи на първо гласуване Законопроект за изменение и допълнение на Закона за железопътния транспорт, № 102-01-22, внесен от Министерския съвет на 30 март Благодаря, господин Костадинов. Остана да чуем доклада на Комисията по икономическата политика, енергетика и туризъм, който ще ни представи председателят на комисията господин Мартин Димитров. Уважаема госпожо председател, дами и господа! „ДОКЛАД по Законопроект за изменение и допълнение на Закона за железопътния транспорт, внесен от Министерския съвет на 30 март 2011 г. На свое редовно заседание, проведено на 4 май 2011 г., Комисията по икономическата политика, енергетика и туризъм разгледа Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за железопътния транспорт. На заседанието присъстваха: Веселин Василев – изпълнителен директор на Изпълнителна агенция „Железопътна администрация”, Желяна Христова – главен юрисконсулт в Изпълнителна агенция „Железопътна администрация”, и Красимира Стоянова – директор на дирекция „Правна” в Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията. Законопроектът беше представен от господин Веселин Василев. Според мотивите, изложени от вносителя, настоящият законопроект има за цел хармонизиране на българското с прието в областта на железопътния транспорт през последните няколко години европейско законодателство и по-специално изпълнението на задълженията на Република България, произтичащи от Регламент 1371/2007/ЕО за правата и задълженията на пътниците, използващи железопътен транспорт. Целта е да се гарантират правата на пътниците, използващи железопътен транспорт, чрез въвеждане на ефективни санкции при нарушаване разпоредбите на регламента. Предложени са изменения на въведени разпоредби за сертифициране на железопътните превозни средства с цел привеждането им в съответствие с изискванията на Директива 2008/57/ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно оперативната съвместимост на железопътната система в рамките на Общността и Директива 2008/110/ЕО на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директива 2004/49/ЕО относно безопасността на железопътния транспорт в Общността. Важна част от измененията целят прецизиране на уредбата за инфраструктурните такси, събирани от управителя на железопътната инфраструктура в съответствие с разпоредбите на Директива 2001/14/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 26 февруари 2001 г. за разпределяне капацитета на железопътната инфраструктура и събиране на такси за ползване на железопътна инфраструктура и за сертифициране за безопасност. Въвежда се изискването на директивата таксите да се определят от размера на разходите, произтекли директно вследствие на извършването на влаковата услуга, като тези такси следва да покриват преките разходи на управителя за поддържане на мрежата в експлоатационна годност. Липсата на такава разпоредба в закона е отчетено от Европейската комисия, поради което е образувана процедурата за Нарушение № 2008/2102 на Европейската комисия спрямо България за грешки в прилагането на първия железопътен пакет. Друга част от промените са насочени към подобряване на правната уредба, регламентираща програмата за развитието на железопътния транспорт и на железопътната инфраструктура, която министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията предлага за утвърждаване от Министерския съвет. След представяне и обсъждане на законопроекта се проведе гласуване, което приключи при следните резултати: „за” – 14 народни представители, без „против” и „въздържали се” – 3 народни представители. Въз основа на гореизложеното Комисията по икономическата политика, енергетика и туризъм предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване Законопроект за изменение и допълнение на Закона за железопътния транспорт, № 102-01-22, внесен от Министерския съвет на 30.03.2011 г.” Благодаря. От името на вносителите желае ли някой да вземе отношение? Не.Дискусията е открита. Има ли желаещи да участват в дискусията?

Благодаря, уважаема госпожо председател. Уважаеми дами и господа народни представители! В действителност настоящият законопроект има за цел хармонизирането на българското и европейското законодателство и ако той беше

да ги преписваме точно и да ги вкарваме в законопроектите, точно както са написани. Това е друг въпрос. Но въпреки всичко тези текстове ние няма да ги оспорваме и бихме подкрепили, пак ви казвам, този законопроект. Но оттук нататък вече започва

Например, бих се спрял на чл. 15, който е в § 7, където се открива сега,

е разбрало, че трябва да има екипност. Но дайте да отидем да променим Конституцията! Тогава явно вие сте разбрали защо на този кабинет и на този Министерски съвет му куца работата – защото министър-председателят назначава всички заместник-министри. Точно по темата е. Защото вие казвате, че генералният директор сам ще си избира екипа. Къде ви отидоха гръмките обещания за утвърждаване на конкурсните начала в програмата ви за европейско развитие за подбора на кадрите?

се сгромолясаха изведнъж. Защо? Нали вашият министър-председател казва, че в службите хората не трябва да се обичат, а трябва да работят? А сега какво? Изведнъж нямало екипно начало! това, пак ви казвам, значи, че в Министерския съвет няма екипно начало и тогава министрите не могат да работят, защото заместник-министрите ги назначава премиерът. Дайте да променим Конституцията тогава, ако наистина е така!

работници и служащи, които работят в нея. Това не е нормално, разберете го! Но няма значение. Въпреки всичко, така както сте подали текста, вие разбирате ли, че оставяте НКЖИ без заместник-генерални директори, защото не сте делегирали права – в чл. 20 на закона, че той има права да назначава заместник-генералните директори. Или така, както е даден проектозаконът – в НКЖИ няма да има заместник-генерални директори, така ли трябва да бъде? Аз мисля, че не! Мисля, че трябва да се остави правото на управителния съвет да назначава заместник-генералните по предложение на генералния директор. Ами, той сега си има тези права, той единствено има право да предлага с кого да работи. Каква е разликата, аз не мога да разбера?

и сте подписали в становището по този законопроект, в областта за държавните жилище. Искате ли да ви зачета – в залата, след като се прочетоха становищата и докладите, никой не обърна внимание, във Вашия доклад пише: „Поставеният от вносителите проблем е по целесъобразност, цели да замести неизвършени административни процедури от 2002 г. и не следва да намери място в Преходните и заключителните разпоредби...”. Вие самата го казвате, че не трябва да намери място. С приложената предходна разпоредба се променя редът за продажба, приведен в двата правилника. Впоследствие обаче вие пишете, че ще бъдат направени много разходи и може би предложеният подход е приемлив. Ами те се изключват двете неща, защото това е наистина решаване на един частен проблем в тези жилища.

проблеми. В много от градовете има започнати жилищни блокове, които са започнати, изкарани са до определено ниво и не са завършени, стоят и се рушат в момента. Не се предприема нищо: нито да се предадат на общините безвъзмездно, за да могат да се достроят – или да се намери някакъв начин, да се продадат. Седят! В момента те се рушат. Знам го от собствената си практика, защото още преди 12 години правих опит в БДЖ един блок в Търговище, изкаран на груб строеж, да може да бъде прехвърлен безвъзмездно на общината. До ден-днешен стои там и се руши. Аз мисля, че и това е проблем, който трябва да се реши – със собствеността като цяло на БДЖ и НКЖИ. Но това не е начинът, по който трябва да се направи.

– един блок за тази структура, а друг блок – за друга структура? Но в този блок половината от апартаментите са за НКЖИ, а другите остават за БДЖ. Тогава е трябвало всеки един апартамент, апартамент по апартамент, да бъде описан и даден на всяка една от структурите. Тогава е допусната грешката.

активи. Аз съм за решаването на този проблем, не искам да ме разбирате погрешно. Тези хора толкова години вече не знаят какво ще правят с тези жилища, които обитават – да ги поддържат ли, да не ги ли поддържат, да живеят ли в тях, или да не живеят в тях.

за да могат и те да получат право да купуват. Но аз ви казвам, че не съм убеден, че това е най-точната процедура, по която трябва да се извърши – с един ред в Преходните и заключителните разпоредби на Закона за държавната собственост. Именно тези неща и още други навяват, че ние ще се въздържим при гласуването на този законопроект. Пак ви казвам, че ако бяха само хармонизационните текстове, щяхме да подкрепим този законопроект. Благодаря ви.

Господин Такоров, Вие много добре умеете да измествате основната цел на всеки законопроект и да правите политическо говорене във ваша полза. По отношение на имотите на БДЖ и НКЖИ, аз Ви подкрепям за пенсионерите – наистина трябва да се помисли по въпроса дали те ще имат правата да закупуват съответните имоти. Но за прехвърлянето на имотите от НКЖИ на БДЖ и обратното съм категорично против. Това са едни безумни разходи, които няма смисъл да бъдат направени. Така както е предложено, наистина може още малко да се помисли в това отношение, но смятам, че предложението е добро. По отношение на това защо генералният директор има правата да определи свой екип, смятам, че е напълно в реда на нещата човекът, който носи отговорността за едно дружество, да може наистина да поеме тази отговорност и да определи своя екип, за да може да управлява добре. Вие сам казахте, че това е едно голямо дружество с много голям състав, което е много тромаво и което през годините не е управлявано добре. Затова смятам, че това е един добър подход за създаване на екип и за борбата с

Сега много лесно се дава акъл, но смятам, че вие бихте могли да се справите с това при добро желание. Ако толкова много знаехте как да го направите и толкова много искахте да се справите с този проблем, имахте пълната възможност да го направите. Не го направихте,

Благодаря, господин председател. Уважаеми колеги, уважаеми господин Такоров! По отношение на екипността – да, това е екипът на изпълнителния директор, който си назначава своя екип. В случая главният секретар главният секретар е административната фигура, която трябва да бъде експерт, а останалите е нормално изпълнителният директор да ги назначи, те да бъдат от неговия екип – хора, на които има доверие, хора, с които може да работи. По тази тема толкова. По втората тема, която засегнахте – за жилищата, социалистическа партия, бихте ли обяснили на нас, които не сме членове на вашата партия, кое ви дава основание да твърдите, че има друга възможност тези жилища да бъдат прехвърлени по някакъв начин? Ако Вие я знаете, елате и я кажете. Няма такава възможност! Единият вариант е по закон да се проведе търг, другият вариант е апартаментите да се прехвърлят между двете дружества. Това води до нови разходи, които натоварват крайната цена на апартаментите. Обяснете, ако вие искате да натоварите бедните служители на Български държавни железници и на НКЖИ с нови разходи при закупуване на тези дружества, ако мислите, че те вземат някакви огромни заплати и могат да понесат това, те не могат да го направят! Затова най-целесъобразната, най-социалната крачка, която можем да направим, е да дадем право на тези служители да закупят жилищата по начина, по който го предлагаме. Защото няма друга правна възможност. Ако Вие сте прочели някаква възможност някъде във вашите документи на вашата партия или другаде, те са си ваши, но не са законни! По закон това е вариантът, който може да се случи. Пак казвам, ако искате да натоварите служителите на БДЖ и НКЖИ с допълнителни разходи, елате и го кажете, но не знам каква партия сте вие тогава! Благодаря.

Благодаря Ви. Уважаеми господин председател, уважаеми колеги! По принцип половината от репликите бяха в потвърждение на това, което казах аз и госпожа Георгиева – че трябва да се намери начин за решаване на този проблем. Но нали знаете, че

и аз го прочетох втори път за тези, които не следяха дебата, че това нещо не може да се уреди с този текст, който е даден. Но Вие пак потвърждавате. Господин Иванов, не може с партийни документи да се решават проблеми, които са от гледна

независимо дали е скъпо, или не е. Защото по тази логика вие ще кажете, ако искате: „Президентските избори са много скъпо удоволствие, дай да си изберем Бойко и да приключим – по съвместителство ще е министър-председател, шеф на Българския футболен съюз и на Олимпийския комитет. Защото Защото ще спестим доста пари.” Това ли е?! Това ли е вашият подход и начин на мислене? Значи, щом е скъпо – няма да го правим, щом е евтино – ще го правим.

Вие казвате, че сега в момента в едно министерство министърът със заместниците не е екип, защото министър-председателят ги е назначил!? Екип ли са, или не са екип вашите хора? Значи според вас не са екип. Това казахте в момента.

Благодаря, господин председател. Уважаеми колеги,

при непредоставяне по подходящ начин на информация за услуги, при дискриминационни условия за хора в утежнено положение или инвалиди. Въвеждат се глоби за управителите на железопътната инфраструктура, които не предоставят информация за разположението на подвижния състав и закъснения и редица такива случаи, които досега са били игнорирани и неглижирани и пътниците страдаха от това.

сертифицирането за безопасност на подвижния състав се осъществяваше от една организация, която провеждаше на пет години изпитания за безопасност на подвижния състав, но забележете: 20%

След приемането на този закон ще се проверява 100% от подвижния състав, което ще гарантира 100-процентов мониторинг за безопасността на подвижния състав. Във всеки един момент ще се знае какво е неговото състояние, от една страна. От друга страна, този този сертификат няма да се издава както досега – от външна организация, а ще се прави от

превозните средства, желае, може да осъществява някакъв контрол за безопасност, ако не желае, може да не го изпълнява, защото това не й беше вменено със закон. Ако има пари, ще извършва проверките, ако няма пари, няма да извършва проверки. Ако гони печалба, няма да извършва проверки, ако

тоест таксите следва да покриват преките разходи на управителя за поддържане в експлоатационна годност на мрежата като параметри и скорости”. Какво се случваше досега? предишните управници бяха включили в инфраструктурните такси незнайно защо и разни други разходи, неприсъщи за дейността, каквито са заплати, социални и така нататък. По тази причина Европейският съюз наложи Европейският съюз наложи санкции на България и недвусмислено каза, че това нещо следва да бъде регулирано. С настоящия законопроект този въпрос също намира своето решение. Намира решение една несправедливост: да бъдат натоварени ползвателите на инфраструктурата със суми, които те не дължат.

ще излязат от кризата, в която се намират в момента и в която бяха вкарани от предишните управления. Няма да се спирам на точките за екипност и за жилищата. Те бяха широко дискутирани. Уважаеми колеги, този законопроект е изключително важен и затова моля да бъде подкрепен

относно Законопроект за изменение и допълнение на Закона за железопътния транспорт, № 102-01-22, внесен от Министерския съвет на 30 март 2011 г.

уважаеми колеги! Правя процедура за допускане в пленарната зала във връзка с чл. 39, ал. 2 от нашия правилник от Министерството на вътрешните работи: господин Веселин Вучков – заместник-министър, госпожа Райна Димова – директор на дирекция „Правно-нормативна дейност”, госпожа Ева Венева – юрисконсулт в дирекция „Правно-нормативна дейност”, господин Николай Нанков – началник сектор „Нормотворческа дейност” в дирекция „Правно нормативна дейност”,

за Министерството на вътрешните работи, № 102-01-23, внесен от Министерския съвет на 1 април 2011 г.”

На заседанието присъстваха представители на Министерството на вътрешните работи – Веселин Вучков, заместник-министър, Райна Димова, директор дирекция „Правно-нормативна дейност”, Ева Венева, юрисконсулт в дирекция „Правно-нормативна дейност” и Николай Нанков, началник сектор „Нормотворческа дейност” в дирекция „Правно-нормативна дейност”;

Предложените от вносителя промени касаят допълнения и изменения в чл. 213 и 256 от Закона за Министерството на вътрешните работи, свързани с работата при специфични условия, извършвана от служителите на министерството и произтичащите от това възнаграждения и обезщетения. Законопроектът предвижда промяна в текста относно наименованието на правото на отпуск за работа във вредни условия по чл. 213, ал. 1, като предложеният нов текст изцяло кореспондира с действащата редакция по чл. 156, ал. 1, от Кодекса на труда, регламентираща правото на допълнителен платен годишен отпуск за работа при специфични условия и рискове за живота и здравето. Предвижда се и създаването на нова ал. 3 в чл. 213, с която министърът на вътрешните работи да бъде оправомощен да определя за държавните служители по-благоприятни размери на допълнителен платен годишен отпуск за работа при специфични условия и рискове за живота и здравето, като право на този вид отпуск имат само определена категория служители в Министерството на вътрешните работи. В чл. 256, ал. 1, т. 2 е предвидено допълнение, с което се разширява кръгът от допълнителни възнаграждения, формиращи еднократните обезщетения, изплащани по Закона за Министерството на вътрешните работи, като се предлага включването на допълнително възнаграждение за изпълнение на специфични дейности. Това предложение е в унисон с разпоредбата на чл. 202, ал. 1, т. 1, с която изрично е регламентирано изплащането на допълнителни възнаграждения за изпълнение на специфични служебни дейности. В хода на дискусията по обсъждане на законопроекта участие взеха народните представители Анастас Анастасов, Корнелия Нинова и Христо Бисеров. В резултат на проведените разисквания и след проведено гласуване с 12 гласа „за”, без гласове „против” и с 4 гласа „въздържали се”, Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване Законопроект за изменение и допълнение на Закона за Министерството на вътрешните работи, № 102-01-23, внесен от Министерския съвет на 1 април 2011 г.” първо гласуване Законопроект за изменение и допълнение на Закона за Министерството на вътрешните работи, № 102-01-23,

Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги, ще ви запозная с „Д О К Л А Д на Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред относно Законопроект за изменение на Закона за Министерството на вътрешните работи, № 154-01-36, внесен от народните представители Емилия Масларова, Петър Курумбашев и Драгомир Стойнев на 30 март Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред на свое заседание, проведено на 6 април 2011 г., обсъди Законопроект за изменение на Закона за Министерството на вътрешните работи, № 154-01-36, внесен от народните представители Емилия Масларова, Петър Курумбашев и Драгомир Стойнев на 30 март 2011 г. На заседанието присъстваха представители на Министерството на вътрешните работи – Веселин Вучков, заместник-министър, Райна Димова, директор дирекция „Правно-нормативна дейност”, Ева Венева, юрисконсулт в дирекция „Правно-нормативна дейност” и Николай Нанков, началник сектор „Нормотворческа дейност” в дирекция „Правно-нормативна дейност”; на Министерството на труда и социалната политика – Емил Мирославов, директор дирекция „Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд”. Законопроектът бе представен от народния представител Петър Курумбашев. С него се предвижда да бъде създаден § 1а, съгласно който

Господин Курумбашев изтъкна, че с отмяната на тази разпоредба, която е съществувала над година, е отнета възможността да се заплаща нощен труд на служителите в Министерство на вътрешните работи. Той поиска възстановяване на това отнето социално право на служителите и възмездяване на положения извън обичайното работно време труд. Становището на Министерството на вътрешните работи по законопроекта бе представено от заместник-министър Вучков, който не подкрепи законопроекта. Той изтъкна, че Законът за Министерство на вътрешните работи е специален закон по отношение на Закона за държавния служител. В чл. 169, ал. 2 и 3 от Закона за Министерството на вътрешните работи е уреден статутът на държавните служители в МВР. Той разясни, че разпоредбите на Глава петнадесета „Служители на МВР”,

Становището на Министерство на труда и социалната политика изрази Емил Мирославов, директор дирекция „Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд”. Той изтъкна, че не е необходимо да се възстановява §1а, като изложи същите аргументи на заместник-министър Вучков. По време на дискусията участие взеха народните представители Красимир Ципов, Корнелия Нинова и Михаил Миков. Господин Ципов се обърна с молба към вносителите да оттеглят законопроекта и да предложат съответната промяна в тялото на закона, тъй като тъй като с подобно предложение за субсидиарно прилагане на Закона за държавния служител биха задълбочили съществуващото напрежение между държавните служители в изпълнителната власт и служителите в МВР. Госпожа Нинова припомни, че подобна промяна е била искана при предишно разглеждане на Закона за Министерство на вътрешните работи, но тя е била отхвърлена. Господин Миков заяви, че е напълно нормално субсидиарно приложение да има Законът за държавния служител, не само по отношение на нощния труд, а и по всички останали въпроси. В резултат на проведените разисквания Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред с 3 гласа „за”, 6 гласа „против” и с 5 гласа „въздържал се” предлага на Народното събрание да не подкрепи на първо гласуване Законопроект за изменение на Закона за Министерството на вътрешните работи, № 154-01-36, внесен от народните представители Емилия Масларова, Петър Курумбашев и Драгомир Стойнев на 30 март Благодаря, господин Сичанов. Преди да чуем останалите доклади, уважаеми дами и господа народни представители, приятно ми е да ви уведомя, че на балкона присъстват ученици от Математическа гимназия „Гео Милев” в Плевен. Нека да ги приветстваме с „Добре дошли!” в Народното събрание!

№ 102-01-23, внесен от Министерски съвет на 1 април 2011 г. Комисията по труда и социалната политика на свое редовно заседание, проведено на 13 април 2011 г., разгледа и обсъди Законопроект за изменение и допълнение на Закона за Министерството на вътрешните работи, № 102-01-23, внесен от Министерски съвет на 01.04.2011 г. На заседанието присъстваха: от Министерството на вътрешните работи – господин Веселин Вучков, заместник-министър, господин Николай Нанков, началник на отдел „Нормотворческа дейност”, и госпожа Ева Венева, главен юрисконсулт в отдел „Нормотворческа дейност”; от Министерството на труда и социалната политика присъства господин Емил Мирославов, директор на дирекция „Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд”; присъстваха и представители на Синдикалната федерация на служителите в Министерството на вътрешните работи. Законопроектът бе представен от господин Веселин Вучков, заместник-министър на вътрешните работи. Предлага се да се промени наименованието на правото на отпуск за работа във вредни за здравето условия, което е в съответствие с разпоредбите на Кодекса на труда. Предвижда се създаването на правна възможност министърът на вътрешните работи да определя за държавните служители по-благоприятни размери на допълнителния платен годишен отпуск за работа при специфични условия и рискове за живота и здравето, а именно при работа в среда с йонизиращи лъчения, контакт с биологични материали, създаващи рискове от инфекции, при експозиция на канцерогенни или химични агенти над установените норми. Предложението се мотивира с необходимостта да се осигури равнопоставеност между държавните служители и работещите по трудово правоотношение, поради невъзможността тези въпроси да бъдат уредени с колективен трудов договор. В тази връзка предлаганите промени в законопроекта предоставят адекватна възможност за компенсация на тези категории служители. Също така със законопроекта се предлага в еднократните обезщетения, изплащани по реда на Закона за Министерството на вътрешните работи, да се включат и допълнителните възнаграждения за специфични служебни дейности, което е в духа на закона и в контекста на направените предложения. Народните представители се обединиха около становището, че с предложения законопроект се хармонизират текстове в съответствие с Кодекса на труда и се създават възможности за определяне на по-благоприятен размер на отпуските на държавните служители, съобразен с условията на

Комисията по труда и социалната политика прие следното становище: Предлага на Народното събрание да подкрепи на първо гласуване Законопроект за изменение и допълнение на Закона за Министерството на вътрешните работи, № 102-01-23, внесен от Министерски съвет на 01.04.2011 г.”. „ДОКЛАД по Законопроект за изменение на Закона за Министерството на вътрешните работи, № 154-01-36, внесен от Емилия Радкова Масларова, Петър Атанасов Курумбашев и Драгомир Велков Стойнев на 30 март 2011 г. Комисията по труда и социалната политика на свое редовно заседание, проведено на 13 април 2011 г., разгледа и обсъди Законопроект за изменение на Закона за Министерството на вътрешните работи, № 154-01-36, внесен от Емилия Радкова Масларова, Петър Атанасов Курумбашев и Драгомир Велков Стойнев на 30.03.2011 г. Законопроектът бе представен от господин Петър Курумбашев. С предлаганите изменения се създават предпоставки за ефективно компенсиране на положения нощен и извънреден труд. Според вносителите със законопроекта се възстановяват отнети социални права и се гарантира компенсирането на положения извън обичайното работно време труд. При представянето на законопроекта бе подчертана необходимостта от законодателно уреждане на полагането на нощния труд, неговото компенсиране и заплащане в системата на Министерството на вътрешните работи. Изтъкнато бе, че до адекватното уреждане на този въпрос е целесъобразно да се намери справедливо решение, позволяващо пълноценното компенсиране на нощния и извънредния труд. Министерството на вътрешните работи не подкрепя законопроекта и счита, че законодателят е предвидил по-високо заплащане и по-висока степен на социална закрила за служителите от Министерството на вътрешните работи. Същевременно прилаганата система за образуване на възнагражденията включва и заплащането на нощния труд, независимо дали реално е положен. В този смисъл бе отбелязано, че не е начисляван нощен труд за полагания от служителите в МВР труд. В допълнение бе посочено, че разпоредбите относно работното време в Закона за Министерството на вътрешните работи са съобразени с изискванията на Директива на Европейския парламент и на Съвета парламент и на Съвета 2003/88/ЕО от 4 ноември 2003 г. относно някои аспекти на организацията на работното време. Заместник-министърът на вътрешните работи господин Веселин Вучков информира народните представители за предприетите мерки за превантивен и последващ контрол по полагането, отчитането, заплащането и компенсирането на извънредния труд в Министерството на вътрешните работи, включително и за уреждането на тези въпроси с актове на министъра на вътрешните работи. Министерството на труда и социалната политика счита, че Законът за Министерството на вътрешните работи урежда детайлно статута на служителите в МВР и не е необходимо спрямо тях да се прилагат разпоредби на други закони и в този смисъл не подкрепя предлагания законопроект. Представителите на Синдикалната федерация на служителите в Министерството на вътрешните работи считат, че специалният закон не урежда детайлно редица въпроси по отношение статута на служителите и някои аспекти от организацията на работното време и по-конкретно полагането, отчитането и заплащането на нощния труд. Налице са и пропуски по отношение на горната граница за полагането на извънреден труд, както и съответстващите санкции при неспазване на ограниченията. се формира голямо количество положен извънреден труд, който не може да се компенсира, включително и чрез допълнителни почивни дни. Изказана бе подкрепа за предлагания законопроект, който би могъл да намери временно решение за признаването на нощния труд, неговото отчитане и заплащане, компенсирането на извънредния труд и времето на разположение, до адекватното им уреждане в Закона за

включително и с редица по-благоприятни, в сравнение с останалите държавни служители, придобивки по отношение на заплащането, компенсирането на извънредния труд, почивките, отпуските и др. Не споделят и мотивите на вносителите за наличието на дискриминационни разпоредби и практики. След проведено гласуване с резултати: „за” - 4 гласа, „против” - 7 и „въздържали се” - 2 гласа, Комисията по труда и социалната политика прие следното становище: Предлага на Народното събрание да не подкрепи на първо гласуване Законопроект за изменение на Закона за Министерството на вътрешните работи, № 154-01-36, внесен от Емилия Радкова Масларова, Петър Атанасов Курумбашев и Драгомир Велков Стойнев на 30.03.2011 г.”.

Уважаеми господин председателстващ, уважаеми колеги! „ДОКЛАД на Комисията по правни въпроси относно Законопроект за изменение на Закона за Министерството на вътрешните работи, № 154-01-36, внесен от народния представител Емилия Масларова и група народни представители на 30 март 2011 г. На свое заседание, проведено на 13 април 2011 г., Комисията по правни въпроси обсъди Законопроект за изменение и допълнение на Закона за Министерството на вътрешните работи, № 154-01-36, внесен от народния представител Емилия Масларова и група народни представители на 30.3.2011 г. На заседанието присъстваха: господин Веселин Вучков – заместник-министър на вътрешните работи, господин Николай Нанков – началник отдел „Нормотворческа дейност“ в дирекция „Правно-нормативна дейност“ в МВР, господин Емил Мирославов – директор на дирекция „Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд“ в Министерството на труда и социалната политика, представител на синдикалната организация на служителите в МВР. От името на вносителите законопроектът бе представен от господин Курумбашев. Той посочи, че повод за внасянето му е изразено становище от омбудсмана на Република България по отношение на извънредния и нощния труд. Действащият Закон за МВР изцяло премахва заплащането на нощния труд и урежда заплащането на извънреден труд само до 50 часа. В същото време служители на МВР полагат извънреден труд много повече от 50 часа, който не им се заплаща. Законът за МВР предвижда той да се компенсира с ползването на отпуск, но реално и това не се случва. Проблемът с извънредния труд възниква основно в някои дирекции с по-малко служители, които се оказват недостатъчни. Становището на МВР бе изразено от заместник-министър Вучков. Той посочи, че подробна дискусия по въпроса вече е била водена при измененията в Закона за МВР,

Становището на синдикалната организация на служителите в МВР бе изразено от господин Грозев, който посочи, че те са били против отмяната на § 1а, а сега настояват за неговото приемане или за съответни изменения, инкорпорирани в самия Закон за МВР. Становището на Министерството на труда и социалната политика бе представено от господин Емил Мирославов. Министерството не подкрепя внесения законопроект и счита, че § 1а правилно е бил отменен при измененията в Закона за МВР от м. октомври 2010 г., защото с с направените промени в него отпада необходимостта да се прилагат други закони. В проведената дискусия се включиха народните представители Михаил Миков, Четин Казак и Искра Фидосова. Господин Михаил Миков изрази своята подкрепа за внесения законопроект. Според него отмяната на § 1а е била грешка, връща системата на МВР назад и е знак за нейното затваряне. Не приема становището, че Законът за МВР се явява специален закон и затова измества общия. Правилото за специалния закон, дерогиращ общия, се прилага при тълкуване в правото тогава, когато една и съща материя е уредена от различни разпоредби, а случаят не е такъв. Според него европейските държави считат своите служители на МВР за държавни служители, въпреки спецификите в дейността им, и в тази насока трябва да е правната уредба и у нас. Според господин Миков е необходимо да се направи разграничение между длъжностите в МВР и служителите, които нямат специфични правомощия, да бъдат приравнени по статут на държавните служители извън системата на МВР, което ще доведе до по-оптимално изразходване на бюджетните средства. Господин Казак също възрази срещу тезата, че Законът за МВР като специален измества общия. Според него в системата на МВР има напрежение по отношение на заплащането между служители с различни длъжности и правомощия – униформени, оперативни и други подобни, от една страна, и останалите, от друга. Това напрежение може да бъде преодоляно чрез диференциране на заплащането, което е и справедливо. Системата на МВР трябва да се отвори и в нея да се прилагат общите принципи за държавните служители и определяне на възнаграждението им. Въпросът с нощния и извънредния труд следва да получи специална правна уредба, като е най-добре това да стане в самия Закон за МВР, но приема и предлаганото със законопроекта субсидиарно приложение на Закона за държавния служител. Госпожа Фидосова заяви, че не приема подхода, избран от вносителите, за уреждане на въпроса чрез препращане към друг закон и ако се налагат изменения, те трябва да се направят в самите разпоредби на Закона за МВР. След проведеното обсъждане и гласуване с 4 гласа „за”, 5 гласа „против” и 10 гласа „въздържали се” Комисията по правни въпроси предлага на Народното събрание да не подкрепи на първо гласуване Законопроект за изменение на Закона за Министерството

Уважаеми господин председател, уважаеми колеги, уважаеми гости! Промените в Законопроекта за Министерството на вътрешните работи, които внасяме с моите колеги Петър Курумбашев и Драгомир Стойнев, са предизвикани преди всичко от срещите ни с работещи служители в Министерството на вътрешните работи, с представители на синдикатите, разбира се, и от срещите и консултациите с омбудсмана на Република

има за цел да уреди някои въпроси, които поставиха тези служители, разбира се, и омбудсманът, когато ние преценихме, че те не са отразени и по-скоро някои от тях са преформулирани в промените, които се извършиха в Закона за Министерството на вътрешните работи 2010 г. Сред тези въпроси стои и въпросът с прилагането, отчитането и заплащането на нощния труд. В сега действащото законодателство, независимо че се полага нощен труд, той не се признава за такъв и следователно не се компенсира адекватно нито като заплащане, нито като почивка. В Закона за Министерството на вътрешните работи не съществува нито една разпоредба или механизъм,

че при формиране на основното възнаграждение на служителите на министерството, се отчита и полагането на нощния труд, следователно всички служители в системата, забележете, всички служители в системата получават заплащане за нощен труд, без значение дали той реално е извършен и положен. Сами разбирате, че тук има правна неуреденост, или бих казала едно правно несъвършенство. Българското законодателство, и по-специално Кодексът на труда и нормативните актове по неговото прилагане съдържат изчерпателна уредба по прилагането, отчитането, заплащането и компенсирането на нощния труд. Колеги, не считаме, че основният закон, трудовата Конституция на България, трябва да се преформулира в специалните закони. Още повече че веднъж вие казвате, че специалният закон е специален закон и не трябва да се съобразява с основния закон, втори път препращате специалния закон към основния закон. Мога дори да кажа, че току-що бяха прочетени и такива становища, в които има противоречие. Необходимо е да се направи уточнение и това, че в Директива 2003/88 на Европейската общност се предвижда едно изключение от общото правило за компенсиране на нощния труд само за полицейски служители и за военнослужещи. Освен това недостатъчно са уредени въпросите с извънредния труд, и по-специално с неговото прилагане и компенсиране. На практика поради естеството на работа той почти никога не може да бъде компенсиран и служителите, които го полагат, в крайна сметка не могат да получат адекватното заплащане или съответно необходимите бонуси, които се дават по Кодекса на труда. В Закона за Министерството на вътрешните работи също няма такава горна граница, която да нормира прилагането на извънредния труд, което всъщност го има много стриктно и ясно посочено в Кодекса на труда. Заплащането на нощния труд и компенсирането му по някакъв друг начин има своята логика, всъщност той се извършва с компенсация за почивки. И тук отварям една скоба, не забравяйте какви промени се направиха в кодекса, свързани с почивките. Но и още нещо – коефициентът за нощния труд рефлектира и върху осигурителните правомощия, осигурителния стаж на хората, които го прилагат. Тук трябва да кажа, че при обсъждането в нашата комисия господин Веселин Вучков – заместник-министърът на вътрешните работи, подчерта, че Законът за МВР детайлно изчерпва всички тези въпроси и не са необходими промени. Същото преди малко беше прочетено и като становище на групата групата на колегите от ГЕРБ. Ами, колеги, след като детайлно всичко е разписано в Закона за Министерството на вътрешните работи, защо се предлагат промени в този закон специално от Министерството на вътрешните работи, и то пак в тази насока, които детайлно са разписани?! Мисля си, че трябва да обединим двата закона, да направим необходимите промени, още повече че това са неща, свързани с правата. Те са свързани регламентирано и с европейските правомощия. Аз съм убедена, че вие ще осмислите това, което коментирахме и в комисиите, и това, което предлагат колегите от другите парламентарни групи, и ще подкрепите и този законопроект, който е подкрепен от синдикатите, от работещите колеги в Министерството на вътрешните работи, както, разбира се, и от становището на омбудсмана на Републиката. Благодаря.

Откривам дебата. Давам думата на народните представители за изказвания. Първи е господин Адемов. Заповядайте, господин Адемов. ХАСАН АДЕМОВ (ДПС): Благодаря Ви, господин председател. Уважаеми господин заместник-министър, уважаеми гости, скъпи колеги, на нашето внимание са два законопроекта за изменение и допълнение на Закона за Министерството на вътрешните работи. Единият – с вносител Министерски съвет, и другият – с вносители Емилия Масларова и група народни представители. По отношение на законопроекта с вносител Министерския съвет мисля, че нещата са относително ясни – става въпрос за технологично уточнение. Аз ще се спра малко по-подробно на втория законопроект – с вносители колегите от Коалиция за България. Преди да премина към същността на изказването си, искам да припомня, че Законът за Министерството на вътрешните работи е сравнително нов закон – приет е през 2006 г.

основният юридически казус, по който очевидно ще трябва да се произнесе и Правната комисия, ако вече не го е направила, за да стане ясно дали може да бъде нарушен или видоизменен правният принцип – специалната норма да отменя общата норма. Това е единият от въпросите, който трябва да получи своя отговор.

защото нощният труд действително е правна фигура, съществува в Кодекса на труда, в Закона за държавния служител, но в Закона за Министерството на вътрешните работи никъде не става въпрос за него. Нощният труд тук е уреден в подзаконови нормативни актове и може би не е случайно, защото една част от тях, които не уреждат правила, няма как да бъдат атакувани, няма как да бъдат обжалвани. Нещо повече, за нощен труд се говори в една наредба или заповед, ако не се лъжа, в която става въпрос за ободряващи напитки, които се полагат на хората, които полагат нощен труд. Уважаеми колеги, говоря на темата нощен труд, защото съм от хората, които в продължение на повече от 20 години полага такъв, и много добре знам специфичните характеристики на така наречения нощен труд. Зная, че

казвате, че на държавните служители се изплаща допълнително възнаграждение и за, подчертавате: изпълнение на специфични служебни дейности; резултати в служебната дейност; извънреден труд; научна степен; специфични условия на труд – да не изброявам останалите текстове, в които дори за тези, които са държавни служители в Медицинския университет на Министерството на вътрешните работи, се полагат и средства по договори с Националната здравноосигурителна каса. Така че вие подробно изреждате всички дейности, за които произтичат права, т.е. произтича плащане, и не зная защо пропускате точно нощния труд. Аз зная вашите аргументи: вие ще кажете, че в системата на Министерството на вътрешните работи никога не е изплащан нощен труд. Ако вие искате да продължи нощният труд в МВР да не се изплаща, кажете го ясно. По начина, по който отговаряте,

в чл. 199 от Закона за МВР основното месечно възнаграждение включва два компонента: единият компонент е заплата за категория, вторият – заплата за длъжност. Заплатата за длъжност, от своя страна, се определя от възнаграждението за ниво и възнаграждението за специфични условия на работното място, което всъщност сега променяте с текста, който предлагате. В коя част от тези компоненти влиза нощният труд е въпросът, който задават вносителите. Къде

къде е тогава ролята и мястото на специфичността на нощния труд, ако мога така да се изразя? На следващо място. По отношение на Директива 2003/88/ЕО преди малко беше казано от вносителите. Там от вносителите. Там си има специално указание: „Изключение от общото правило за компенсиране на нощния труд може да има само за служители полицаи.” Вие прекрасно знаете, че в Министерството на вътрешните работи има много служители, които не са с полицейски правомощия.

Тогава как ще заплащате на тях нощен труд? Как го компенсирате? Вие твърдите, че това става с тези 12 дни допълнителен годишен отпуск. Голямата претенция тук е, дори не е да се препрати към основния Закон за държавния служител, да бъде уреден статутът на нощния труд, защото от това произтичат плащания. Ако имате волята да решите този въпрос – решаваме го, ако нямате – продължаваме напред, както е било досега, защото нощният труд досега не се е плащал. Няма как да избягаме от това твърдение. Уважаеми колеги, моето мнение е, че трябва да се търси решение на въпроса в самия Закон за Министерството на вътрешните работи. Може като отделен текст да се изброи, за да няма основания за претенции, за да няма основания за разделение между едни, на които е компенсиран този специфичен характер на условията на труд, и други, за които не е. С надеждата да има някакво решение

Уважаеми господин председател, уважаеми колеги, ще се опитам съвсем накратко да представя моето становище по законопроекта за Министерството на вътрешните работи, внесен от госпожа Масларова, господин Курумбашев и господин Стойнев. В мотивите на вносителите е посочено, че през 2008 г. Законът за Министерството на вътрешните работи е допълнен в изпълнение на Директива 2003/88/ЕО в аспект на организацията на работното време

която е предмет на днешната дискусия) е въведена със Законопроект, № 850-01-203 от 10 юни 2008 г., внесен от господин Ангел Найденов и група народни представители. Няма нито Няма нито един ред в мотивите ми към законопроекта, които да посочват необходимостта от въвеждането на § 1а. В този аспект искам да кажа, за съжаление може би ще повторя част от становището, което преди малко сподели с вас господин Адемов, че за мен лично

тук специално господата вносители от групата на Коалиция за България, трябва да са наясно по какъв начин се реализира съответната законодателна инициатива. Не мисля, че по някакъв начин ще постигнем целения ефект от тях, като обсъдим и приемем една такава промяна. Ако се търси решение на въпроса за заплащането на нощния труд на служителите на Министерството на вътрешните работи, това трябва да стане със съответната промяна в тялото на Закона за Министерството на вътрешните работи. Искам да споделя с вас още едно виждане. Наистина за мен през последните години нормативната уредба, уреждаща статута на служителите в Министерството на вътрешните работи, претърпя една значителна промяна. Наистина има много малко неща, за които може дори да се твърди, че не са уредени, но всъщност те имат някаква уредба на подзаконово ниво. Ако ние желаем да постигнем нещо – това беше споделено и от представителя на синдикалната организация на Министерството на вътрешните работи, който присъства на заседанието на Правната комисия, той сподели с нас, че те също са се двоумили по какъв начин трябва да бъде направена съответната промяна, за да бъде решен този въпрос. Според него също – той сподели това на заседанието на парламентарната Комисия по правни въпроси, по-добрият начин, по-добрият вариант е съответната промяна в тялото на Закона за Министерството на вътрешните работи. Затова аз бих призовал колегите да не подкрепят законопроекта, внесен от госпожа Масларова и група народни представители, и да се направи съответното предложение, ако желаят те самите, в другия законопроект, внесен от Министерството на вътрешните работи. В заключение, искам да ви обърна внимание, че, подкрепяйки едно такова предложение, отново можем да задълбочим – как да го нарека, този изкуствен конфликт, който стои между служителите от така наречените силови структури и останалите държавни служители. Много добре ви е известно, че служителят от силовите министерства се ползва с определени привилегии. Същото е видно и от Закона за Министерството на вътрешните работи. Съвсем ясно в Закона за Министерството на вътрешните работи е казано по какъв начин се формира основното месечно възнаграждение. То е образувано от заплата за категория и заплата за длъжност. Заплатата за длъжност също е двукомпонентна. Конкретният размер се състои от възнаграждение за ниво, което отразява място на съответната длъжност в йерархията и възнаграждение, което отразява специфичните условия на работното място. Да, никъде в действащия закон не е казано какви са конкретните специфични условия. Много добре знаете, че тези служители получават възнаграждения, които са, да не казвам голяма дума, поне един път и половина по-големи от заплатите на останалите държавни служители. Много се опасявам, че при приемането на предложението на госпожа Масларова и група народни представители, ние може да стигнем до задълбочаване на този изкуствен конфликт и отново да тръгнат приказки, че служителите в Министерството на вътрешните работи получават един особен статут, който включва едни допълнителни възнаграждения, които са извън рамките на действащото законодателство. Благодаря. ПРЕДСЕДАТЕЛ ПАВЕЛ ШОПОВ: Има ли реплики към изказването на народния представител Красимир Ципов?

Благодаря Ви, уважаеми господин председател. Уважаеми дами и господа, уважаеми представители на Министерството на вътрешните работи! Аз съм участвал веднъж в такава дискусия, но очевидно понякога достигането на смисъла на казаното до тези, към които е предназначена, изисква повторение – то невинаги води до знание, често пъти води до обратното на знанието. Доказателство е, че материята, уредена в Закона за Министерството на вътрешните работи, не изчерпва особено социалната част на отношенията – самият факт на внасяне на днешното изменение от Министерския съвет.

по простата причина, че Законът за Министерството на вътрешните работи е устройствен закон и в своите 270 члена няма как да изчерпи онова, което в около 130 140 разпоредби е уредено в Закона за държавния служител. Има редица въпроси, мога да ви дам безкрай примери – един непредубеден читател, дори без диплома за висше юридическо образование, може сам да си направи справка. Например да види уредбата на служебната книжка в Закона за държавния служител, която отсъства в Закона за МВР. Уредбата на признатия стаж за времето, през което си бил незаконно уволнен, която изрично е уредена в Закона за държавния служител и съответно такава уредба в Закона за Министерството на вътрешните работи. Мога да изброявам до утре въпроси, свързани със статуса на държавния служител въобще, които отсъстват в Закона за Министерството на вътрешните работи. Там голяма част от материята е отишла да уреди функциите, да уреди дирекциите, да уреди дори финансово ресурсното осигуряване и други въпроси – най-естественото нещо е субсидиарното прилагане на Закона за държавния служител. Затова през 2008 г. беше въведен този параграф. Имаше още една цел на неговото въвеждане – постепенно да се върви към уеднаквяване във възможната част на служителите от Министерството на вътрешните работи с всички държавни служители, а не тяхното сепариране – ограничаване, от другите държавни служители. Това е въпрос и манталитет на философията. Тези, които разбират МВР като част от отбраната и въоръжените сили, казват: „Законът за МВР урежда всичко и трябва да има една Китайска стена от другите държавни служители.” Господин Ципов, това противоречие ще продължи да съществува именно по този начин, по който тази философия упорито го прокарва. Това е манталитетът на хората, които разбират държавните служители в МВР като военизирани служители. Въпросът на девоенизацията, освен въпрос на лозунги, е въпрос и на манталитет, и на правна уредба. уредба. Аз ще продължавам да твърдя и сигурно ще дойде време, когато ще има мнозинство в това Народно събрание, което ще оцени, че това е пътят за развитието на системата във вътрешните работи. Сега този манталитет, който съществува, трудно може да възприеме нещата така. Той ги тика в псевдообвивката на девоенизирана система, но в кожата на една част от отбраната и Въоръжените сили. МВР вече не е част от отбраната и Въоръжените сили – било е някога.

„специфични служебни дейности”. То се прокарва упорито – не отсега. Сега само се доразвива в § 2 на внесения от Министерския съвет законопроект. Може ли някой да каже кои са специфични служебни дейности? На чистачката е специфична, на постовия полицай е специфична, на пожарникаря – още по-специфична, на разследващия полицай – също е специфична, или пък на оперативния работник по икономическа, която го отличава от оперативния работник по криминална – също е специфична. Никъде обаче в закона не се казва какво е „специфична служебна дейност”. Вие ще подкрепите този законопроект, като от това ще настъпят определени правни последици. Забележете, че специфичната служебна дейност няма нищо общо с познатите на българското право специфични условия на труд. Едно са специфични условия на труд, установени в Кодекса на труда, съвсем друго е така леко отстрани въведено, ето така... Господин Ципов ще кара гражданите да питат: „Какви са тези специфични дейности в МВР? Тайна ли са? Какви са, та те ще бъдат правното основание за тях да се полага обезщетение при пенсиониране?” Агент под прикритие, който се пенсионира – това е специфична дейност. Да де, ама трябва да има някакви законови условия, при които да се прилагат тези текстове. Ние не можем да приемем, че министърът на вътрешните работи със свой собствен акт ще определя кои са специфичните служебни дейности. Защото един ден може да се случи министър, който харесва БОП-а, да определи, че там са специфичните дейности. Друг ден може да се случи, че е министър, който харесва Пожарната и да им даде права на тях. Трети път може да се случи министър, който харесва повече Гражданска защита, да им даде тези специфични дейности и да каже, че са техните, от които произтичат правата. Това крие нестабилност, крие рискове за фаворизиране на едни служители за сметка на други, без да е ясно всъщност какъв финансов, човешки, организационен ресурс стои зад тези права. Забележете, че никой от вносителите от Министерския съвет не казва колко ще струва това на бюджета, кои са тези специфични дейности, колко са те, колко могат да възлизат обезщетенията за такива дейности, определени от министъра, за да се планират те в бюджета на Министерството на вътрешните работи за догодина, ако приемете закона.

така че ние от Коалиция за България няма да подкрепим едно такова фриволно отношение към законодателството. Неговото внасяне единствено и само доказва, че трябва да има обща препращаща разпоредба, която да осигури субсидиарното прилагане на Закона за държавния служител. Иначе периодически ще ви се налага да внасяте изменения на Закона за МВР, за да уредите един или друг въпрос, който иначе можете да го откриете понякога уреден. Примерно, въпросът за работа при специфични условия и рискове за живота и здравето, които не могат да бъдат отстранени – ефект, който идва от другото ни законодателство, от Кодекса на труда, който заменя работа във вредни условия. Това е чисто редакционна поправка в първия параграф и тя сама по себе си не би могла да буди някакво кой знае какво възражение – така от Европа са ни го подали, така сме го вкарали в другия текст, така влиза и в Закона за МВР. Първият параграф е чисто редакционен. Вторият параграф – развитието на онзи текст, който се появи преди известно време в Закона за МВР – специфична служебна дейност. Най-простото е сега, ако има някой да стане в тази зала и да каже кои са специфични служебни дейности. Приемете ли този закон, аз ще попитам министъра на вътрешните работи: „Господин министре, кои са специфичните служебни дейности”, и когато той каже кои са, аз ще кажа: „Ама защо не сте включили другите категории служители, техният труд също е специфичен?” Защо фаворизирате едни служители за сметка на други по свое собствено политическо усмотрение? Такава възможност дава този текст. Няколко думи... (Реплики от ПГ на ГЕРБ.) Няма „стига”! Да чуете и да остане в стенограмите... защото казват, че знанието е сила, а невежеството е блаженство. В становището на Министерството на вътрешните работи се казва, че законът е специален закон по отношение на Закона за държавния служител. Уважаеми дами и господа, той би бил специален, ако действаше отмененият § 1а, който казваше, че онзи се прилага субсидиарно, ако ако няма уредба в Закона за Министерството на вътрешните работи. Напротив, с премахването на онзи параграф той не е специален по отношение на Закона за държавния служител. Той е отделен и различен. Не може вече субсидиарно да се прилага Законът за държавния служител по редица въпроси. Пак казвам, мога да ви изброя, човек не трябва много да е чел, за да ви изброи поне десет случая, неуредени в Закона за държавния служител. И какво се налага тогава в МВР да се случва? Вътре министърът с подзаконови актове, вътрешноведомствени актове да компенсира с инструкции, с наредби, с правилници дефицита на уредба от другия закон. Това не е добър законодателен подход. Той почива единствено на философията – ние в МВР сме по-различни от останалото общество.

Ще дойде време и той ще бъде преосмислен, аз нямам съмнения по този въпрос. Не може никоя система в гражданското общество, особено в системата за вътрешна сигурност... Погледнете въпросите за отговорността. По-тежка е отговорността на държавния служител по Закона за държавния служител, отколкото ангажиментите да не нанася вреди по Закона за МВР. В Закона за МВР се казва: „и се търси отговорност по гражданския закон”. Кой граждански закон – ЗЗД, чл. 45: Непозволено увреждане? За разлика от Закона за държавния служител, където ясно са изброени отговорностите и ти се казва: нямаш право да му биеш главата в стената, защото носиш отговорност, а не като му биеш главата в стената, да ти търси отговорност по гражданския закон! За това става въпрос. Човек, ако внимателно седне и види това сепариране на системата как е направено... И не знам защо, кое ви трябваше на вас, управляващото мнозинство, да връщате системата назад?! системата назад?! Още от наше време върви този спор. При началното приемане на закона имаше една съпротива за прилагане на общото законодателство за държавния служител. По-късно имахме възможност да вкараме това приложение.

но това трябва да се каже. Това ние ще продължим да го говорим на гражданите и на служителите от Министерството на вътрешните работи, защото има редица въпроси, когато техните права ще бъдат много повече защитени, ако се прилага Законът за държавния служител. И обратното – ще бъдат във волята на началника, на министъра, на кой да е, ако остане тази уредба, която вие предлагате. Обещавам ви, че ще питам министъра кои са специфичните служебни дейности и с какво те са по-специфични, господин Ципов, от тези дейности, които извършват другите служители? Благодаря ви. Има ли реплики към народния представител Миков? Заповядайте, господин Ципов – първа реплика. защо не предложите, като сте такъв защитник на сепарирането на тази система, да се прилага субсидиарно цялото българско законодателство? Много добре знаете защо предложихте вие субсидиарното прилагане на Закона за държавния служител по по отношение на статута на служителите на Министерството на вътрешните работи. Вие трябваше да напишете на коляно, за съжаление, през 2008 г. закон, който трябваше да отрази една грандиозна реформа. За мен лично решихте да се презастраховате повече, отколкото е необходимо, с приемането на субсидиарното прилагане на Закона за държавния служител спрямо статута на служителите на Министерството на вътрешните работи, вместо да изпълните изискванията на Европейската директива. Отново ще ви повторя, колеги! В мотивите на законопроекта, внесен в Четиридесетото Народно събрание от Ангел Найденов и група народни представители, няма нито един ред за субсидиарното прилагане на Закона за държавния служител. Господин Миков, много добре знаете какво са „специфични служебни дейности”. Наистина попитайте господин Цветанов, ако желаете, но мисля, че това е абсолютно извън всякаква дискусия, която днес водим.

Благодаря Ви, уважаеми господин председател. Господин Ципов, субсидиарността се учи, а няма смисъл да пишем, че се прилагат субсидиарно. Това го има в изказванията, сигурно някъде е прозвучало. Големият въпрос е отново за закриването на системата. Аз не исках с подзаконови актове да регулирам отношения, които трябва да имат относително траен, устойчив характер. Законодателят е този, който трябва да каже – специфични дейности са тези, тези и тези

трети ще каже... И това ще води до нестабилност на уредбата и на службата. Нещата трябва да се уреждат в закон. Колкото повече са уредени нещата в закон, толкова по-стабилни са отношенията, които съществуват. Особено системи и сектори като вътрешната сигурност максимално трябва да бъдат уредени в закон. Не може служителят в МВР да носи по-малко отговорност от другия държавен служител в горското или рибното рибното стопанство. Пак ви казвам, не може единият като му бие главата в стената, да казваш – специфична служебна дейност, тя предполага това, а на другия да казваш – ще отговаряш, ако превишиш правата си. Ето това е! Но въпросът е философски и ментален и аз имам твърде малко надежди, че в това мнозинство този въпрос ще се реши по друг начин освен този, по който сте тръгнали. Карайте така! Благодаря ви.

да им дадем малко време, колеги. През това време ще ви поясня, че първо ще подложа на гласуване Законопроекта за Емилия Радкова Масларова, Петър Атанасов Курумбашев и Драгомир Велков Стойнев, № 154-01-36,

Подлагам на гласуване втория Законопроект за изменение и допълнение на Закона за МВР, № 102-01-23, внесен от Министерския съвет на 1 април 2011 г.

и подкрепа по отношение на Секретариата на Конвенцията за полицейско сътрудничество в Югоизточна Европа, внесен от Министерския съвет. От Министерството на

за които гласувахме да присъстват в пленарната зала. А Вие имате думата, за да прочетете доклада. ДОКЛАДЧИК НИКОЛАЙ ПЕТКОВ: „ДОКЛАД относно Законопроект за ратифициране на Меморандума за разбирателство за сътрудничество и подкрепа по отношение на Секретариата на Конвенцията за полицейско сътрудничество в Югоизточна Европа, № 102-02-9, внесен от Министерския съвет на 1 април 2011 г. Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред на свое заседание, проведено на 13 април 2011 г., обсъди Законопроект за ратифициране на Меморандума за разбирателство за сътрудничество и подкрепа по отношение на Секретариата на Конвенцията за полицейско сътрудничество в Югоизточна Европа, внесен от Министерския съвет. От Министерството на вътрешните работи на заседанието присъства Иван Александров – младши юрисконсулт в дирекция „Европейски съюз и международно сътрудничество”, който представи законопроекта. Меморандумът за разбирателство за сътрудничество и подкрепа по отношение на Секретариата на Конвенцията за полицейско сътрудничество в Югоизточна Европа е подписан на 21 май 2010 г. в София. Проектът му е одобрен с решение на Министерския съвет. Целта на Меморандума е да определи ролята и задачите на Секретариата на Конвенцията, сътрудничество между него и договарящите страни – тяхната подкрепа относно функционирането му, организационните и оперативните му възможности. Секретариатът ще действа като технически експертен орган и ще подпомага договарящите страни при изпълнението и прилагането на разпоредбите на Конвенцията за полицейско сътрудничество в Югоизточна Европа. своята работа той ще бъде в постоянен контакт с Експертната работна група. Секретариатът ще бъде институционално свързан с Женевския център за демократичен контрол на въоръжените сили и ще е разположен в гр. Любляна, Република Словения. Съгласно Меморандума Секретариатът ще изпълнява задачи, определени от Комитета на министрите и от Експертната работна група, ще координира, хармонизира и регистрира всички свързани с конвенцията дейности, ще подготвя годишен доклад за напредъка до Комитета на министрите и др. Финансово дейността му ще бъде подпомагана от договарящите страни и международните партньори, с които ще се съгласува, и изготвеният от ръководителя на Секретариата годишен бюджет. Съгласно решението на Министерския съвет разходите по неговото изпълнение ще бъдат за сметка на бюджета на Министерството на вътрешните работи за съответната година. За първоначален период от две години всяка от договарящите страни ще направи годишна вноска в размер на 10 000 евро за подпомагане покриването на оперативните разходи на Секретариата. В резултат на проведените двустранни срещи между представители на Секретариата е изяснено, че средствата, отпускани от страните по конвенцията, няма да са за директна за директна издръжка на Секретариата, а за отделни прояви. Размерът на вноската е съгласуван и одобрен от всички министри от Комитета на министрите. Предвид изложените мотиви и в резултат на проведеното обсъждане, Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред прие следното становище: Предлага на Народното събрание на основание чл. 85, ал. 1, т. 4 от Конституцията на Република България да ратифицира със закон Меморандума за разбирателство за сътрудничество и подкрепа по отношение на Секретариата на Конвенцията за полицейско сътрудничество в Югоизточна Европа.

на Конвенцията за полицейско сътрудничество в Югоизточна Европа, № 102-02-9, внесен от Министерския съвет на 1.04. 2011 г. На 20 април 2011 г. Комисията по външна политика и отбрана разгледа внесения от Министерския съвет законопроект. Съгласно представените от вносителя мотиви основната цел на меморандума е да определи ролята и задачите на Секретариата на конвенцията, да регламентира сътрудничеството между него и договарящите се страни, тяхната подкрепа относно функционирането му, организацията и оперативните му възможности. Предвидено е Секретариатът да действа като технически експертен орган, упълномощен да подпомага договарящите се страни при изпълнението и прилагането на разпоредбите на Конвенцията за полицейско сътрудничество в Югоизточна Европа. В своята работа ще бъде в постоянен контакт с експертната работна група и с определените национални точки за контакти. Секретариатът ще бъде институционално свързан с Женевския център за демократичен контрол на въоръжените сили (DCAF) и ще е разположен в гр. Любляна, Република Словения, в помещенията за центъра. Финансово дейността на Секретариата ще бъде подпомагана от договарящите страни и международните партньори, с които ще се съгласува изготвеният от ръководителя на Секретариата годишен бюджет. Съгласно решението на Министерския съвет, с което проектът за меморандум е одобрен като основа за водене на преговори, разходите по него ще бъдат за сметка на бюджета на Министерството на вътрешните работи за съответната година. В резултат на проведеното гласуване Комисията по външна политика и отбрана с единодушие прие следното становище: Предлага на Народното събрание на основание чл. 85, ал. 1, т. 4 от Конституцията на Република България да ратифицира със закон Меморандума за разбирателство за сътрудничество и подкрепа по отношение на Секретариата на Конвенцията за полицейско сътрудничество в Югоизточна Европа.” Благодаря.

за ратифициране на Меморандума за разбирателство за сътрудничество и подкрепа по отношение на Секретариата на Конвенцията за полицейско сътрудничество в Югоизточна Европа, № 102-02-9, внесен от Министерския съвет на 1.04.2011 г. На заседание, проведено на 4 май 2011 г., Комисията по бюджет и финанси разгледа Законопроекта за ратифициране на Меморандума за разбирателство за сътрудничество и подкрепа по отношение на Секретариата на Конвенцията за полицейско сътрудничество в Югоизточна Европа, подписан на 21 май 2010 г. в София. На заседанието присъстваха следните представители на Министерството на вътрешните работи: господин Веселин Вучков - заместник-министър, и госпожа Мария Рангелова – началник сектор „Правни въпроси” в дирекция „Европейски съюз и международно сътрудничество”. Меморандумът определя ролята и задачите на Секретариата на конвенцията в сътрудничеството между него и договарящите се страни. Секретариатът ще е разположен в гр. Любляна, Република и финансово дейността му ще бъде подпомагана от договарящите страни и международните партньори, с които ще се съгласува изготвеният от ръководителя на Секретариата годишен бюджет. Разходите по изпълнението на проекта ще бъдат за сметка на бюджета на Министерството на вътрешните работи за съответната година, като за първоначалния период от две години всяка от договарящите се страни ще направи годишна вноска в размер на 10 хил. евро за подпомагане покриването на оперативните разходи. След представянето се проведе гласуване, при което се получиха следните резултати: „за” 16 народни представители, без „против”, се” 1. Въз основа на изразената подкрепа при обсъждането и резултатите от гласуването Комисията по бюджет и финанси предлага на Народното събрание на основание чл. 85, ал. 1, т. 4 от Конституцията на да приеме на първо гласуване Законопроекта за ратифициране на Меморандума за разбирателство за сътрудничество и подкрепа по отношение Секретариата на Конвенцията за полицейско сътрудничество в Югоизточна Европа, подписан на 21 май 2010 г. в София.” ПРЕДСЕДАТЕЛ ПАВЕЛ ШОПОВ: Благодаря Ви, госпожо Стоянова.

за ратифициране на Меморандума за разбирателство за сътрудничество и подкрепа по отношение на Секретариата на Конвенцията за полицейско сътрудничество в Югоизточна Европа, № 102-02-9, внесен от Министерския съвет на 1 април 2011 г.

Заповядайте, господин Петков.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

„ЗАКОН за ратифициране на Меморандума за разбирателство за сътрудничество и подкрепа по отношение на Секретариата на Конвенцията за полицейско сътрудничество в Югоизточна Европа Член единствен. Ратифицира Меморандума за разбирателство за сътрудничество и подкрепа по отношение на Секретариата на Конвенцията за полицейско сътрудничество в Югоизточна Европа, Колеги, има ли изказвания по второто гласуване на законопроекта? Не виждам. Подлагам на гласуване Законопроекта за ратифициране на Меморандума за разбирателство за сътрудничество и подкрепа по отношение на Секретариата на Конвенцията за полицейско сътрудничество в Югоизточна Европа, № 102-02-9, внесен от Министерския съвет на 1 април 2011 г. Моля, гласувайте.

„Закон за изменение и допълнение на Закона за ограничаване на административното регулиране и административния контрол върху стопанската дейност”. Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на закона. Има ли изказвания по отношение наименованието на закона? Не виждам. Моля, гласувайте!

ДИМИТРОВ: Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 1: „§ 1. В Глава първа се създава наименование: „Раздел І. Принципи и цели на административното регулиране и административния контрол”.” Има ли изказвания? Не виждам. Подлагам на гласуване § 1 по редакцията на комисията. Гласували

ал. 2: „(2) Държавните органи и органите на местното самоуправление осъществяват административно регулиране и административен контрол върху стопанската дейност в съответствие с принципите и целите на този закон.” ПРЕДСЕДАТЕЛ Няма. Режим на гласуване по отношение на § 4 по редакцията на комисията.

В ал. 4 думите „лицензионен или регистрационен” се заличават, а след думата „режим” се добавя „по смисъла на чл. 4, ал. 1”.

Няма. Режим на гласуване по отношение на § 4 по редакцията на комисията.

създава се т. 5: „5. осигурят възможност за предоставяне на услугите по електронен път съгласно Закона за електронното управление.” 2. Създава се ал. 3: В административните производства по чл. 4, ал. 1 наличието или липсата на факти и обстоятелства могат да се удостоверяват с писмени декларации, които административният орган е длъжен да приеме. За деклариране на неверни данни в декларацията деклараторът носи наказателна отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс. С декларация не може да се доказват образователно-квалификационна степен, професионална квалификация и здравен статус, както и други факти и обстоятелства, за чието установяване със закон е предвиден друг ред.”

във връзка с регулирането и контрола върху стопанската дейност по този закон, се определят по Методика за определяне на разходоориентиран размер на таксите и разходването им, приета от Министерския съвет.

трябва да съответства на разходите на административния орган за извършване на съответната услуга и за упражняване на контрола, в т.ч. необходимите материално-технически разходи и всички административни разходи за изпълнение на задълженията на длъжностните лица с оглед на тяхната квалификация и изразходвано работно време; 2. административните разходи по т. 1 не могат да надвишават 20 на сто от размера на таксата. (3) За отстраняване на нередовности и/или за предоставяне на допълнителна информация не се събират такси. такси. (4) Събраните такси могат да се ползват за повишаване качеството на предоставяната услуга. (5) Приходите от таксите не могат

се изразходват за допълнително материално стимулиране на служителите на административните органи, по чиито сметки са постъпили. (6) Методиката по ал. 1 не се прилага при определяне размера на такси за осигуряване провеждането на политики в области със значение за защита на особено важни държавни или обществени интереси.”

Гласували 74 народни представители: за 72, против няма, въздържали се 2. Предложението е прието. ДОКЛАДЧИК МАРТИН ДИМИТРОВ: Уважаеми господин председател, уважаеми колеги! Искам да направя едно процедурно предложение за удължаване на работното време до приключването на работата

„В публичния регистър, в отделен раздел се вписват лицата, подали заявления за регистрация и се описват броят и видът на приложените документи. Вписването се извършва по реда на подаване на заявленията и се отбелязва движението на преписката по издаване на лиценз.” 2. Създават се ал. 3 и 4: „(3) Регистърът по ал. 2 се води при спазване изискванията на специалния закон и на Закона за защита на личните данни. Лицензиращият орган осигурява безплатен достъп по електронен път до регистъра по ал. 2 съгласно Закона за електронното управление.” Няма. Режим на гласуване по отношение на § 4 по редакцията на комисията.

В чл. 15 се правят следните изменения и допълнения: 1. В ал. 1 се създават изречения второ и трето: „В публичния регистър, в отделен раздел се вписват лицата, подали заявления за регистрация и се описват броят и видът на приложените документи. Вписването се извършва по реда на подаване на заявленията и се отбелязва движението на преписката за вписване в регистъра и издаване на удостоверение.” 2. Алинея 2 се изменя така: „(2) Вписването в регистъра и издаването на удостоверение са условие за започването и законосъобразното извършване на съответната стопанска дейност с изключение на случаите, когато регистриращият орган не се произнесе с изричен акт в определения срок, предвиден в специалния закон. В тези случаи се прилагат съответно чл. 28 и 29.” 3. Създават се ал. 5 и 6: „(5) Регистърът по ал. 1 се води при спазване изискванията на специалния закон и на Закона за защита на личните данни. данни. (6) Регистриращият орган осигурява безплатен достъп по електронен път до регистъра по ал. 1 съгласно Закона за електронното управление.”

Длъжностно лице, което не изпълнява задълженията си за редовно водене на регистрите по чл. 11, ал. 2 и по чл. 15, ал. 1, се наказва с глоба от 1000 до 5000 лв.”

Изпълнението на закона се възлага на всички органи, овластени да администрират режими по смисъла на чл. 4, ал.

Гласуваме наименованието „Заключителни разпоредби”, което се подкрепя от комисията.

ДИМИТРОВ: Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 16: „§ 16. В срок 6 месеца от влизането в сила на този закон

В срок 12 месеца от влизането в сила на този закон органите, които са овластени да администрират режими по смисъла на чл. 4, ал. 1, привеждат информационните си системи и съответните структурни звена в съответствие с изискванията на закона.”

чета предложението: „В § 18 изразът „органите, които администрират регистрационни режими, внасят в Министерския съвет” се заменя с израза „Министерският съвет внася за разглеждане в Народното събрание”. Комисията не подкрепя предложението. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 18: „§ 18. В срок 3 месеца от влизането в сила на този закон всеки орган, който администрира регистрационни режими, внася в Министерския съвет проект на закон за изменение и допълнение на закона, регламентиращ съответния режим, за въвеждане на мълчаливото съгласие при регистрация.”

Благодаря Ви, господин председател. Уважаеми госпожи и господа, ще се опитам да привлека вниманието ви в този неподходящ час за една минута. Текстът, който се предлага и се приема от комисията, има най-малко два дефекта. В него се вменяват задължения на органи, като агенции, ведомства и други под министерствата. Недопустимо е в закон Народното събрание да вменява ангажименти, различни от тези на Министерския съвет или министерства това е първото, което го прави дефектен. Второ, с така направения текст – че тези ведомства трябва в 3-месечен срок да внесат в Министерския съвет нещото, което е проект за закон, фактически не се дава никакъв срок за подготовката и внасянето на законопроект по този въпрос в Министерския съвет, в Народното събрание. Това обаче е в унисон с целия закон, който според мен е малко наивистичен и трудно ще намери приложение.

§ 18 по вносител и по редакцията на комисията, която беше прочетена. Гласували

не възникна, въпреки че закони, които имат значително по-малко значение за общата бизнес среда, но пък значително по-голямо значение за конкретни индивидуални интереси, предизвикват повече вълнения. Аз все пак искам да ви благодаря за приемането на този закон. Той означава малко големи неща за конкретни стопански субекти, но едно много голямо значение за облекчаването на общата административна и регулаторна цена –нещо много важно за всички български фирми. Основните моменти, които имат съществено значение – това е въвеждането на принципа за мълчаливото съгласие при регистрационните режими и определянето на таксите, които събира администрацията на разходообоснован принцип. Това какво означава? Повече работа за администрацията – в случая, аз съм от страната на администрацията, но се радвам за тази повече работа, и по-малко разходи за бизнеса,

Както повелява нашият Правилник, за да закрием заседанието и да свършим работната седмица поради изтичане на работното време, ви обявявам – това е задължение според Правилника, че следващото заседание ще се състои в сряда, то ще бъде редовно заседание – това е 11 май 2011 г., от 9,00 ч., по дневен ред, който ще бъде обявен допълнително. Закривам заседанието.